едно съобщение. Министърът на отбраната ни уведомява, че в изпълнение на чл. 65, ал. 1 е разрешил изпращане и използване на самолет и екипаж от състава на Военновъздушните сили за транспортиране на българска официална делегация в Атина, Република Уведомлението е представено и на Комисията по отбрана. Преди да преминем към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, господин Мерджанов – процедура. Благодаря Ви, господин председателю. Уважаеми колеги народни представители, вземам думата за две процедурни предложения. Първо, искам да Ви помоля да поканите в пленарната зала министъра на вътрешните работи и вицепремиер господин Йовчев да даде информация по трагичния случай в Лясковец в 9,30 Доколкото разбрахме, главният секретар пътува към събитието. Второто ми процедурно предложение е свързано с удължаването на срока между първо и второ четене на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия с още една седмица. Благодаря Ви.

има много зададени актуални въпроси и питания. Това налага да има и повече парламентарен контрол. Затова предложението е, ако не възразявате, днес да удължим до 15,00 времето за парламентарен контрол, защото другият вариант е с няколко извънредни заседания да се опитаме да наваксаме, иначе отпада актуалността на въпросите.

Възразява ли някой? Има ли противно предложение? Не виждам. Ако обичате, режим на гласуване.

преминем към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, Господин Хамид ли ще докладва законопроекта? Заповядайте, господин Хамид.

Уважаеми колеги, има ли изказвания по докладвания параграф? Няма изказвания. Подлагам на гласуване

По § 19 има предложение от народния представител Хамид Хамид и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Таско Ерменков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 21: „§ 21. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2: а) в т. 3 думите „обект и предмет” се заменят с „обект, предмет и прогнозна стойност”; б) точка 6 се изменя така: „6. критериите за подбор, когато възложителят определя такива, включващи изискване по чл. 49, и/или минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидата или участника, и/или за техническите му възможности, и/или квалификация, както и посочване на документите, с които те се доказват;”. 2. В ал. 3 се създава нова т. 3: „3. възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка – при възлагане на обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина или на медицински изделия по Закона за медицинските изделия;”. 3. В ал. 5 накрая се добавя „и които не са съобразени с предмета и количеството или обема на обществената поръчка”. 4. Алинея 6 се изменя така: „(6) Критериите за подбор по ал. 2, т. 6 и документите, с които се доказва съответствието с тях, трябва да са съобразени и да съответстват на обекта, предмета, стойността, сложността, както и количеството или обема на обществената поръчка и предназначението на строителството, доставките или услугите. Като критерий за подбор може да се изисква признат опит в съответния сектор, но не може да се включват условия или изисквания, които са свързани с изпълнението само на обществени поръчки, или с изпълнението на конкретно посочени програми или проекти, или с конкретизирането на източници на финансиране, или на определен брой изпълнени договори с конкретно посочване на предмета им и други, ако такива условия или изисквания са в нарушение на условията по ал. 5. Когато обществената поръчка има обособени позиции, критериите за подбор за всяка от обособените позиции трябва да съответстват на изброените характеристики за съответната позиция.” 5. Алинея 8 се изменя така: „(8) При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.”

Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Томислав Дончев и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Мая Манолова. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Господин Хамид, оттеглям това предложение, за да не го четете. ДОКЛАДЧИК ХАМИД ХАМИД: Предложението е оттеглено. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен. по докладвания параграф и предложенията? Няма. Подлагам на гласуване

предложението на Правната комисия за отхвърляне на § 20 по вносител е прието. ДОКЛАДЧИК ХАМИД ХАМИД: По § 21 има предложение от народния представител Томислав Дончев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението.

„След публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки възложителят изпраща съобщение да средствата за масово осведомяване за обществената поръчка”, а в изречение второ думата „публикацията” се заменя със „съобщението”.”

от народния представител Хамид Хамид и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Страхил Ангелов и група народни представители. Комисията по принцип Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Страхил Ангелов и група народни представители. Комисията по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 24, който става § 25: „§ 25.

3. Алинея 3 се изменя така: „(3) Промените по ал. 1 се извършват чрез решение за промяна до 14 дни от публикуването на обявлението в Регистъра на обществените поръчки.

Благодаря Ви, господин Хамид. Колеги, има ли изказвания по докладвания параграф и предложенията към него?

22. Моля, гласувайте. Гласували 129 народни представители: за 10, против 37, въздържали се 82. Предложението не е прието. Другите две предложения са подкрепени по принцип от комисията и се съдържат в окончателната редакция

предложение от народния представител Томислав Дончев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 22: „§ 22.

б) в т. 7 думите „показателите, относителната им тежест и” се заличават. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите съдържа показателите за комплексна оценка, тяхната относителна тежест и точни указания за определяне на оценката по всеки показател. В методиката в съответствие с техническите спецификации може да се определят и минимално и максимално допустимите стойности на количествените показатели. В случаите по чл. 25, ал. 3, т. 3 с методиката в съответствие с техническите спецификации се определя и начинът за оценяване на офертите, които са подадени за част от номенклатурите по обособените позиции.” 3. Алинея 4 се изменя така: „(4) С правилника за прилагане на закона се определят препоръчителни образци на оферта и на приложенията към нея.” 4. Алинеи 6 и 7 се изменят така: „(6) Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението. (7) Възложителят няма право да поставя изискване документацията за участие да се получава на място и е длъжен да предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. тези случаи възложителят може да изиска от лицата заплащането на документацията, като цената се посочва в обявлението и не може да бъде по-висока от действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване.” 5. Алинея 8 се отменя. 6. Алинея 9 се изменя така: „(9) В случаите по чл. 27а, ал. 1 възложителят предоставя безплатно променената документация на лицата, закупили документация преди издаване на решението за промяна.” Благодаря Ви, господин Хамид. Колеги, има ли изказвания по докладвания параграф

По § 24 има предложение от народния представител Хамид Хамид и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Страхил Ангелов и група народни представители. Комисията по принцип предложението.

28а. (1) Когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта: 1. чрез избраните показатели и тяхната относителна тежест в комплексната оценка трябва да се осигури определяне на офертата, която предлага най-добро съотношение качество – цена; 2. с показателите за оценка се оценяват самостоятелно характеристиките на предмета на обществената поръчка по отношение на качество, цена, технически предимства, естетически и функционални характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда, текущи разходи, рентабилност, сервизно обслужване и техническа помощ, дата на доставка и период на доставка или срок на изпълнение и други; при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 може да се включат и показатели като разходи по време на жизнения цикъл на продукта, сигурност на доставката, оперативна съвместимост, работни характеристики и други; 3. за обществени поръчки за строителство с показателите за оценка може да се оценяват характеристики, свързани със: а) качеството или техническите показатели на влагани строителни продукти, на строителни и монтажни работи или на строежа или б) б) качеството на предлаганите технологии и/или организация на изпълнение на строежа, или на отделни строителни и монтажни работи. (2) Относителните тежести на показателите за оценка може да се определят: 1. с конкретна стойност в рамките на общата оценка, или 2. чрез подреждане по важност в низходящ ред когато по обективни причини е невъзможно да се приложи т. 1. (3) Указанията за определяне на оценката по всеки показател трябва да: 1. дават възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации; 2. дават възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения в офертите; 3. осигуряват на кандидатите и участниците достатъчно информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката по всеки показател, като за: а) количествено определимите показатели се определят стойностите в цифри или в проценти и се посочва начинът за тяхното изчисляване; б) качествените показатели, които са количествено неопределими, се посочва начинът за тяхното оценяване от комисията с конкретна стойност чрез експертна оценка. (4) Не се допуска Не се допуска включването на показатели за оценка, които не са пряко свързани с предмета на поръчката, както и показатели, които отчитат времето за извършване на плащанията в полза на изпълнителя (отложено или разсрочено плащане). (5) При обществена поръчка с предмет проектиране и изпълнение на строителство показателите за оценка включват характеристики по ал. 1, т. 2 и за проектирането, и за строителството.”

така: „(2) Разяснението се публикува в профила на купувача в 4 дневен срок от получаването на искането. Едновременно с публикуването, възложителят изпраща разяснението до всички лица, които са заявили интерес за участие в поръчката, като са изтеглили документацията. То се прилага и към документацията, която предстои да се предоставя на други кандидати или участници. В разяснението не се посочва информация за лицата, които са го поискали.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 25, който става § 26: „§ 26. Член 29 се изменя така: „Чл. 29. (1) Лицата може да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 10 дни, а за поръчки по чл. 14, ал. 3 – до 7 дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите или заявленията. (2) Разясненията по ал. 1 се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които (3) Когато от публикуването на разясненията от възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления остават по-малко от 6 дни, а в случаите по чл. 14, ал. 3 – по-малко от три дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти или заявления. (4) В случаите по ал. 3 решението за промяна се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му за публикуване в регистъра на обществените поръчки. От деня на публикуването в профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от 6 дни, а в случаите по чл. 14, ал. 3 – по-малко от три дни.” Благодаря Ви, господин Хамид. Колеги, има ли изказвания по докладвания параграф и предложенията към него? Няма. Първо ще подложа на гласуване неприетото предложение на народния представител Страхил Ангелов и група, неподкрепено от

1 се изменя така: „(1) В техническите спецификации не се включва класифицирана информация. Наличието на класифицирана информация с информация за мястото за нейното получаване се посочват в документацията за участие. Лицата може да получат информацията при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация.” Колеги, има ли изказвания по докладвания параграф? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на § 26, предложена от Правната комисия, който става § 27.

писмо от производителя, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на цялата страна.” Няма изказвания? Подлагам на гласуване предложението на Правната комисия за създаване на нов § 29. Гласували

По § 28 има предложение от народния представител Хамид Хамид и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Таско Ерменков. Предложението е оттеглено. Предложение от народния представител Страхил Ангелов и група народни представители за § 28, относно чл. 34 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 28, който става § 30: „§ 30. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинеи 2 и 3 се изменят така: „(2) В състава на комисията се включва задължително един юрист, а най-малко половината от останалите членове са лица, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Комисията се състои от нечетен брой членове – най-малко петима, а в случаите по чл. 14, ал. 3 – най-малко трима. трима. (3) Възложител, който не разполага със служители, отговарящи на изискванията за професионална компетентност по ал. 2, осигурява външни експерти от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 или други чрез възлагане в съответствие с този закон. При възлагане на обществени поръчки за строителство на стойност, равна или по-висока от 9 779 000 лв. възложителите включват като член на комисията поне един външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8. случаите по изречение второ изборът на външен експерт става чрез жребий, в който се включват всички експерти с професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Жребият се организира от агенцията по ред, определен с правилника за прилагане на закона”. 2. В ал. 7 след думата „друго“ се поставя запетая и се добавя: „както и командировъчни пари – пътни, дневни и квартирни”.” Благодаря Ви, уважаеми господин Хамид. Има ли изказвания по докладвания параграф?

(ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Принципно ние сме съгласни с първата част на ал. 3, а изобщо с регламентацията в чл. 19, ал. 2 да има експерти с компетентност, които да участват в тези комисии. Но последното изречение на ал. 3, касаеща това, че експертите, при условията на поръчки над 9 млн. 779 хил. лв., се назначават с жребий от агенцията,

имуществото, което ще се апортира. Получиха се много закъснения, получиха се неудачи, тъй като експертите, определени тогава, при при незнанието на възложителя, са или ангажирани, или заети, или си представете един експерт от единия край на България, в конкретния случай – с жребий, да бъде определен да отиде да участва в една комисия за обществена поръчка, когато възложителят е на другия край на България, От друга страна, тук не е ясно при какви условия, по какъв ред и как ще съвпаднат волеизявленията на експерта, определен с жребий и възложителя относно срокове, начин на заплащане. Считаме, че това ще доведе до сериозно затруднение и забавяне най-вече на провеждането на обществените поръчки. Да, трябва да участват експерти, да, добре е да ги има в списъка с оглед тяхната компетентност, и възложителят да избира оттам такъв. Госпожо председател, правя формалното предложение гласуването по ал. 3 да бъде на две части, защото ние с първата част сме съгласни, и да подложите на отделно гласуване последното изречение, а именно: „В случаите по изречение второ изборът на външен експерт става чрез жребий ...” и така нататък, да не го чета докрай, защото в първата част, резонно е да има експерти. Но категорично, колеги, моля Ви да обърнете внимание какво означава това „с жребий”, въпреки Вашето незнание да Ви определят един експерт, който наистина може да е ангажиран. Той няма да може и да отиде. На практика така ще стане – ще блокирате работата на комисиите по обществените поръчки, а знаете, че там има срокове. По някой път тези срокове – по усвояване на евросредствата, са фатални и преклузивни. Благодаря Ви, господин Лазаров. Колеги, има ли реплики към изказването на господин Лазаров? Заповядайте, господин Хамид. ДОКЛАДЧИК ХАМИД ХАМИД: Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Лазаров, включването на външен експерт чрез жребий в комисията е антикорупционна мярка, която цели не възложителят да определи свой удобен експерт, а независим експерт, който бъде избран от Агенцията за обществени поръчки. В този смисъл мисля, че това ще има добър ефект върху цялата поръчка. Благодаря.

Уважаема госпожо председател! Уважаеми колега Хамид, ако тръгнем по тази плоскост, априори да обвиняваме експертите, комисиите, които възложителят определя, че, видите ли, те са по право корумпирани, то, ако продължим в тази логика, бихме стигнали дотам, че жребият ще бъде дирижиран и в агенцията ще сложат неудобния експерт или удобен за някой друг, който ще участва в този конкурс. Моля Ви, нека не вървим с такива обвинения, че, видите ли, всички, които участват в комисиите, или възложителите са корумпирани. Този начин на определяне на експерти, повярвайте ми, а и практиката го потвърди и той беше отхвърлен, и то преди пет или шест години в Търговския регистър, изключително ще затрудни провеждането на обществени поръчки. Благодаря Ви, господин Лазаров. Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Дончев. Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги! Колегата Лазаров изтъкна чисто технически препятствия при ползването на този режим на външни експерти и необходимостта неочаквано на един външен експерт да се наложи да пътува от Силистра към Петрич например, или всички трудности, които ще възникнат при определяне на възнаграждението. Щом аз не съм повикал някой, щом нямам предварителен разговор каква цена да му бъде заплатена, това ще бъде реална ситуация, с която ще се сблъскат всички възложители. Аз обаче искам да обърна внимание на няколко принципни въпроса. Не бива да се надценяват външните експерти, доколкото единственото сигурно за външните експерти е, че са външни. В много от случаите експертизата им изобщо е под въпрос. Тяхната независимост – също. Най-важният въпрос: пред кого носят отговорност външните експерти? Носят ли отговорност пред Агенцията за обществени поръчки? – Носят ли отговорност пред възложителя? – Не! Единствената инстанция, пред която носят отговорност, е професионалната им съвест. Тази инстанция в част от случаите може би работи и е достатъчно висока, в част от случаите – не. Добър вариант принципно би било външните експерти да носят отговорност пред гилдиите и пред професионалните сдружения. В България, за съжаление, обаче такъв модел все още не е изработен. Ето още един аргумент защо даденият модел, особено с избора на лотариен принцип или с жребий няма да сработи и ще предизвика дефекти. Най-принципният въпрос: колеги, отговорност за това какво е възложил, какво е купил, каква услуга е поръчал носи възложителят – всякакъв тип отговорност. Тук не можем да оставим пръста на съдбата, на късмета или случайността да играят каквато и да било роля. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Дончев. Колеги, има ли реплики към изказването на господин Томислав Дончев? Няма желаещи. Има ли желаещи за други изказвания по докладвания параграф? Няма желаещи. Ще подложа първо на гласуване неприетото предложение на господин Страхил Ангелов и група народни представители, което не се подкрепя от комисията и е за отпадане на разглеждания § 28. Колеги, гласуваме предложението на господин Страхил Ангелов.

на § 30, ще се съобразя с предложението на господин Лазаров, като първо ще подложа на гласуване предложението за отпадане на последните две изречения в ал. 3 на чл. 34, а именно: „В случаите по изречение второ изборът на външен експерт става чрез жребий, в който се включват всички експерти с професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Жребият се организира от агенцията по ред, определен с правилника за прилагане на закона.”. Уважаеми колеги, подлагам на гласуване предложението на господин Димитър Лазаров за отпадане на трето и

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моля още един път да преосмислите гласуването по този текст, защото наистина тук няма никаква политика. Практиката и опитът посочиха, че в тези случаи – при определянето на експерти, се затруднява работата на тези комисии и/или оценките. оценките. Виждам, че някои от колегите от левицата са гласували „против” това с жребий в агенцията да се определят експерти, защото наистина може да се окаже – не наистина може, а на практика ще се окаже точно това. Няма да имат възможност, няма да могат да участват при определени случая в работата на тези комисии, ще се изпуснат срокове. И това, което каза господин Томислав Дончев тези експерти, определени с жребий, наистина на практика няма да носят никаква отговорност, а се касае за срокове за усвояване на обществени средства. Благодаря Ви, господин Лазаров. Колеги, това е процедура по прегласуване. Подлагам на прегласуване предложението на господин Лазаров за отпадане на изречение трето и четвърто в ал. 3 на чл. 34, който е предмет на § 30.

Гласували 99 народни представители: за 37, против 49, въздържали се 13. Предложението на господин Лазаров не е прието.

Тук възниква още един много сериозен проблем, приемайки тази разпоредба. Проблемът не е само в евентуалната процедура по избор на външен експерт чрез жребий. чл. 34, ал. 3 е предвидено, че при възлагане на обществените поръчки за строителство над европейския праг от 9 млн. 749 хил. лв. възложителите възложителите задължително включват като член на комисията на един външен експерт от списъка, който се поддържа от Агенцията за обществени поръчки. Тук възниква въпросът: а ако в този списък няма външен експерт с професионална компетентност, която позволява и задължава възложителя да включи такъв експерт в състава на комисията? Какво тогава би се достигнало? Обикновено това са обществените поръчки с европейско финансиране. Тоест, бихме изпаднали в ситуацията да се издирва такъв експерт, да се включи в списъка, да се поддържа и така ще се изгуби изключително много време и не би могло да се организира провеждането на обществената поръчка. Няма как като няма комисия да има и обществена поръчка. И още един голям проблем, който възниква с този текст. Малко по-рано приехме член на тръжните комисии да бъде един юрист и половината от останалия състав на комисията задължително да бъдат лица, притежаващи професионална компетентност, свързани с предмета на поръчката. До какво би довело, ако в една малка община – а това са голяма част от обществените поръчки, нямат специалисти с такава професионална компетентност? Отново един много сериозен проблем с формиране на състава на комисиите. Така че, уважаеми дами и господа, мисля, че този текст ще създаде много големи проблеми в практиката, поради което и гласувах „против”. Благодаря Ви, госпожо Маджарова. Има ли други желаещи за отрицателен вот? Няма. Преминаваме към следващия параграф. ДОКЛАДЧИК ХАМИД ХАМИД: По § 29 има предложение от народния представител Страхил Ангелов и група народни представители по § 29 относно чл. 35 – да отпадне предложението за нова т. 4 в ал. 1. Комисията не подкрепя предложението.

т. 4: „4. не са участвали като външни експерти в изготвянето на технически спецификации в методиката за оценка на офертата.” 2. В ал. 3 думите „настъпи промяната” се заменят с „настъпи или бъде установена промяна”.” Благодаря Ви, господин Хамид. Колеги, има ли желаещи да се изкажат по § 29 или по предложенията? Заповядайте, господин Ангелов.

и най логично е да оценява една оферта този, който е готвил техническата спецификация. Кой друг, ако не той, може да я оцени? Що се касае до строителството например, обикновено става дума за проектанта или този, който е подготвил самата спецификация. Обикновено той я оценява и така е било винаги, и е нормално да бъде така. Когато една община си подготви техническата спецификация, служители от общината се назначават в комисията и оценяват постъпилите оферти. Кой ще я оценява? Този, който не я е виждал и който не знае въобще за какво става въпрос? Как ще я оцени? Колко време ще продължи една такава оценка? Обикновено, особено когато се касае за строителство, тези досиета са доста обемисти. Откъде накъде някой, който не познава проекта, ще го оценява? Не мога да разбера логиката на това предложение, наистина. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Ангелов. Това беше изказване. Има ли желаещи за реплики към изказването на господин Страхил Ангелов? Няма желаещи за реплики. Има ли желаещи за други изказвания по параграфа или по предложенията към него? Няма желаещи. Подлагам на гласуване първо предложението на господин Страхил Ангелов и група народни представители част част от § 29 да отпадне, а именно новата т. 4 в ал. 1 на чл. 35. Предложението не се подкрепя от Правната комисия. Моля, колеги, гласувайте предложението на господин Страхил Ангелов.

Сега подлагам на гласуване предложението на Правната комисия за редакция на § 29, който става § 31. Моля, гласувайте.

Предложението е прието.

обявихме, Президентът ще ползва конституционното си право за обръщение към Народното събрание и българските граждани. Моля Ви да свалите тези плакати. Поне ще Ви моля за тишина и спокойствие в залата, за да не продължаваме да даваме такива обществени сигнали на напрежение, именно от българския парламент. (Реплики от заповядайте. Моля, квесторите, поканете колегите да предадат тези плакати. Уважаеми господин председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря за това, че парламентарните групи се отнесоха отговорно за трета поредна година към инициативата на Президента „Месец на политическите консултации”, която се превърна в една добра традиция. Чрез консултациите в президентската институция създаваме механизъм за сътрудничество и дебат, съгласуване на приоритетите и намиране на съгласие по важни за нацията въпроси. Показахме отговорно поведение и конструктивен подход, като въпреки тежката конфронтация, парламентарно представените политически сили загърбиха политическото противопоставяне по някои важни въпроси и създадоха надпартиен консенсус. През месец февруари постигнахме съгласие и на проведения Консултативен съвет за национална сигурност, като зададохме стратегическа рамка за развитието на държавата. Обединихме се около разбирането, че Националната програма за развитие „България 2020” е водещият стратегически документ, който определя целите на политиките за развитие на страната. Членовете на Консултативния че Споразумението за партньорство с Европейската комисия, което предстои да бъде подписано, трябва да съответства на Националната програма за развитие „България 2020” и на Стратегията „Европа 2020”. Споразумението за партньорство е инструмент, който осигурява важен ресурс за изпълнение на ключови за страната цели. Днес можем да кажем, че България има своя дългосрочен план за развитие и ясни приоритети, одобрени с консенсус. Сигурен съм, че ще намерим отговорния държавнически подход, за да изпълним целите, заложени в „България 2020”. Програмата ще се изпълнява от няколко правителства и само чрез последователност и градивен подход ще постигнем желания икономически растеж и повишаване на жизнения стандарт на гражданите. На консултациите дебатирахме по девет важни теми, които бяха зададени и от обществото с цялата им сила през изминалата година. Първо, доходи, заетост и растеж. Вече шеста година българската икономика буксува и не може да постигне по-забележим прогрес в преодоляването на последиците от световната криза. Най-потърпевши са българските домакинства и малките и средни предприятия, защото кризата засегна техните доходи, пазари и работни места. Последните изследвания показват, че бедността, безработицата и липсата на икономическа перспектива са трите посочени от българите като най-остри проблеми. Необходими са решения за икономически растеж, заетост и повишаване на доходите. Трябва да решаваме реалните проблеми на хората – безработица, демографски проблем, здравеопазване и други. Тези чувствителни за народа теми изкушават партиите да предлагат популистки решения. Те звучат ефектно, но когато останат неизпълнени, генерират поредната доза недоверие на гражданите към политиците. Днес отново сме в предизборна ситуация и отново много ще се обещава, затова призовавам преди всичко към реализъм и честност. Нека обещаем само това, което можем да изпълним. Нестабилността пречи на икономическото възстановяване. Обединихме се, че макроикономическата стабилност и запазването на Валутния борд до влизането на страната ни в Еврозоната са задължителни. Те са фундамент за устойчивото икономическо развитие. Данъчната политика трябва да бъде прогнозируема, а приходната администрация – адекватна и ефективна. Увеличаването на доходите и социалните помощи следва да бъде в съответствие с възможностите на икономиката и бюджета. Необходими са ефективни мерки в подкрепа на инвестициите, защото само те създават бързо и веднага така необходимите работни места. Обединихме се, че България се нуждае от социалноотговорна икономика, базирана на знанието и иновациите с лице към малките и средни предприятия. Укрепването на първите иновационни екосистеми е обща задача пред бизнеса, науката и институциите. Създаването на Национален иновационен борд, който да въведе механизъм на сътрудничество и добра координация в иновационните екосистеми, следва да бъде реализиран като приоритетна задача, чрез подготвените промени в Закона за иновациите. Общо е разбирането за нуждата от образователна реформа. Всички сме обединени, че адекватната връзка между образование и бизнес ще мотивира много инвеститори и ще реши проблема с младежката безработица. Добро решение е въвеждането на дуална система на обучение чрез изменение и допълнение на Закона за средното професионално образование. Така ще се изгради тясна връзка между образованието и пазара на труда. От училище младежите ще излизат с професия и опит, а не безработни с диплома, но без практически умения. Безработицата сред младите хора води до нестабилност в обществото и липса на перспектива. Нямаме много време, за да реагираме. Навсякъде в Европа, където има дуална система на обучение, безработицата е трайно ниска. Има съгласие и по приоритетните сектори в националната икономика, които виждаме с потенциал за развитие – земеделие и производство на храни, туризъм, логистика, информационни и комуникационни технологии, индустрии, свързани с човешкото здраве, машиностроене, добивна индустрия. Необходими са целенасочени политики в в подкрепа на тези клъстери. Второ, по-добра бизнес среда и ефективна подкрепа за малките и средни предприятия. Не държавата, а бизнесът създава работните места. Функция на държавата е да осигури подходяща бизнес среда и условия за инвестиции. За да има инвестиции обаче, трябва да има предвидимост и сигурност за инвеститорите. Те искат да знаят, че държавата има ясен, дългосрочен план, че законодателството не се променя от днес за утре в изгода или в ущърб на някого, че регулаторите работят независимо, а системата на правораздаване раздава справедливост бързо и ефективно. И народът, и бизнесът очакват промените в законодателството да стават прозрачно – след обществени консултации и с оценка на въздействието. Всички сме съгласни, че малките и средни предприятия и износът трябва да се подкрепят. Вече шеста година на икономическа криза потреблението и инвестициите са ниски, като износът е единственият работещ двигател на растежа. Добрият ръст на българския износ означава и повишена конкурентоспособност, вътрешно преструктуриране на икономиката и по-добро качество на продукцията – това е вярната посока. Необходимо е да подпомогнем малките и средни предприятия да осъществяват контакти с чуждестранни партньори, да създават собствени търговски марки, да имат лесен и бърз достъп до кредит и експортно застраховане, за да могат да продават по света. Има сключен договор с Европейската банка за възстановяване и развитие за въвеждането на типови и стандартни електронни обществени поръчки. Нека го изпълним. Така в кратки срокове ще осигурим допълнителен импулс за развитие на икономиката. Стандартизирането и електронизирането на обществените поръчки противодействат ефективно на корупцията и водят до прозрачност и предвидимост в действията на администрацията. Когато се управлява публичният ресурс, нямаме какво да крием. За да ускорим промяната, трябва да утвърдим държавния образ на България като модерна европейска страна. За целта освен „България 2020”, ни трябва и „Комуникационна стратегия 2020”. Не за балканската страна, потънала в корупция, олигархия и разделение в обществото, а страната на розите, която се модернизира и е двигател на интеграция, свързаност и позитивна промяна в Югоизточна Европа. Трето, работещи институции, административна реформа, електронни услуги. Административната реформа и въвеждането на електронно управление от години се декларират като основен приоритет. По тази тема между политическите партии спор няма. Важно е да осъществим решителен пробив с електронното управление в интерес на гражданите и бизнеса. Независимо дали ще го направим с национални или с европейски средства – струва си, ефектът ще бъде огромен. Българите ще повярват отново в своята държава и че тя работи в техен интерес, когато заменим чакането пред гишетата и административния рекет с електронни, дистанционни услуги. Ще се създадат отношения на прогнозируемост и доверие между гражданите и държавата. Ще се изгради професионална публична администрация и ще се въведе прозрачност в системата. Бе изготвен Интегриран национален план за въвеждане на електронното правителство до 2015 г. Правителството наскоро публикува Стратегия за внедряване на електронното управление до 2020 г. Но 2020 г., уважаеми дами и господа, е много късно. Можем да се справим до края на 2015 г. и не бива да се отлага повече. Четвърто, монополи и енергетика. Две хиляди и тринадесета година измина под знака на активното гражданско общество, което постави въпроса за регулиране на монополите, защитата на свободния пазар и правата на потребителите. Тежкото състояние в сектор „Енергетика” налага необходимостта от системна проверка по всички звена във веригата и спешни мерки за стабилизирането й. Такава проверка направиха наскоро и от Европейската комисия, и от Световната банка. Изводите за България са: свръхпроизводство на електроенергия при занижено потребление на вътрешния и регионалния пазар; липса на прозрачност при управлението на държавните активи и вземането на инвестиционни решения; ниско ниво на енергийна ефективност; неизпълнение на европейските директиви за либерализиране на пазара; липса на независимост и прозрачност в действията на държавния регулатор. Неколкократно поставях въпроса за независимостта и надпартийността на регулаторите. Можем да сменим не 6, а 66 пъти председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, но ако не преодолеем грешния подход, който превръща този основен за системата регулатор в придатък на изпълнителната власт, резултатите ще са незадоволителни и неустойчиви. През миналата година всички се съгласихме, че Държавната комисия за енергийно и водно регулиране трябва да се превърне в независим регулатор. Това смислено и отдавна чакано от гражданите и бизнеса решение може да се случи бързо чрез промени в Закона за енергетиката. В енергетиката все още липсва системен подход и цялостна стратегия, а проектите се решават „на парче” и „на тъмно”. С много енергия произвеждаме малко продукция. Това означава, че България е европейският шампион по пилеене на енергия. Със строенето на нови енергийни мощности ние не решаваме структурния проблем на нашата икономика, а той е високата енергоемкост. Решението е енергийна ефективност. Най-смисленият приоритет, най-умно инвестираните пари, са в енергийна ефективност. Не да харчим публичните милиарди, слушайки заклинанията на група лобисти в енергетиката, а да постигнем резултат за милиони българи, чрез Национална програма за енергийна ефективност. Вместо само да констатираме как българските села се обезлюдяват, а къщите и панелките се разпадат,

Днес дори и петролните държави по света са убедени, че нисковъглеродната икономика идва. Тя ще се случи. Не можем да спираме бъдещето, можем само да му помогнем да се случи по-бързо. След 2020 г. всяка новопостроена къща и сграда в Европейския съюз ще бъде пасивна, тоест енергийно неутрална. Решението е енергийна ефективност навсякъде. На Консултативния съвет по национална сигурност през ноември посочих, че една от най-сериозните заплахи за националната сигурност е енергийната зависимост и по-специално зависимостта ни за доставки на газ само от един доставчик. За съжаление, поредното влошаване на отношенията между Украйна и Русия направиха тази прогноза съвсем реална. Благодарен съм, че три поредни правителства полагат усилия в тази посока и това е вярната посока. Енергийната диверсификация е въпрос на национална сигурност. Необходими са спешни действия за изграждане на газовите интерконектори с Гърция, с Турция, Сърбия и Румъния, както и за разработване на възможни собствени газови находища в шелфа на Черно море. Мерките за енергийна диверсификация и енергийна либерализация повишават конкурентоспособността, инвестициите и доходите на българските семейства и предприятия. Пето, инфраструктура за модерна България. Ускореното изграждане на базисната инфраструктура в страната е предмет на политически и обществен консенсус. За да се обезпечи довършването до 2020 г. на четири стратегически пътни проекта за България, а именно автомагистрала „Струма”, „Хемус”, скоростният път Видин – Ботевград и тунелът под Шипка, е необходимо да се увеличи процентът на национално съфинансиране по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” през новия програмен период до 50%. Други три стратегически пътни проекта за България, а именно автомагистрала „Черно море”, скоростен път Русе – Свиленград и Дунав мост 3 при Силистра – Кълъраш могат да се реализират до 2020 г. като публично-частни партньорства. Има сериозен инвеститорски интерес от Китай, от Катар и от други държави. Не бива да се бавим публично-частните партньорства са ефективен инструмент за постигане на икономически растеж и конкурентоспособност. Вижте кои са най-бедните български региони – тези, които са изолирани. И обратно, магистралите в Южна България произвеждат видим и бърз ефект – повече туристи, по-дълъг сезон, повече индустриални зони, повече работа и повече доходи. Седемте български магистрали могат да бъдат изцяло завършени до 2020 г. Шесто, справедливост, сигурност и правосъдие. Те са основен стълб на демократичната държава. Нито една реформа няма да даде очаквания ефект, ако не преодолеем дефектите в работата на системата за правораздаване. След седем години членство в Европейския съюз е време да се разделим със заблудата, че законодателните решения носят автоматично и задължително справедливост или когато създадем поредния специализиран орган, ще повишим веднага ефективността на съдебната система. Важно е политиците да преодолеят изкушението и да гарантират независимост на българските магистрати, които да работят по съвест и по закон. Предстоят ключови назначения, трябва да ги направим публично и аргументирано, основано на професионални критерии и европейски стандарти. През последните години станахме свидетели на привидно прозрачни процедури при назначение на висши държавни длъжности, които породиха обществено недоволство и станаха причина да бъдем критикувани от Европейската комисия в не един доклад. Този подход вече не работи, нужни са правила и достатъчен срок за оценка, за дебат и, разбира се, да чуем и общественото мнение и да се съобразим с него. Недопустимо е номинацията и изборът да стават за часове или за броени дни.

В този документ ясно е казано, че върховенството на закона и правовата държава са над всичко и системното им незачитане може да доведе до отнемане на правото на глас на една държава член, а като крайна мярка дори и до изключване от Съюза. Това е много силен предупредителен сигнал за държава като нашата, в която вече седем години действа механизмът за сътрудничество и контрол, а реалните резултати са незадоволителни. Седмо, медийна среда. От няколко години състоянието на медийната среда в България се влошава прогресивно, като в последната класация на „Репортери без граници” достигнахме срамното стотно място. Медийната саморегулация е важна, но невъзможна при високо ниво на концентрация на собствеността. Необходими са мерки за регулация. Редица авторитетни международни изследвания посочват медийните войни, нарастващата зависимост от субсидиите, отпускани от правителството, ескалиращия политически натиск и корпоративен контрол като характеристики на медийната среда у нас. Време е за широк обществен дебат за приемане на Закон за медиите, който да даде законовата база, за да се преодолеят очевидните недостатъци в системата. За 2013 г. „Репортери без граници” поставят Финландия, Дания и Норвегия начело на класацията за свободно слово. И в трите държави има Закон за печата, но очевидно никой не ги упреква, че са поставили под контрол свободното слово. С конформизъм и снишаване проблемите ще се задълбочат. Необходима е воля за промяна. Осмо, реформи. За съжаление 2013 г. бе година на извънредна нестабилност и липса на реформи. Надявам се наближаващите избори за Европейски парламент да не станат причина за допълнително забавяне на важни реформи, защото избори е имало и ще има. През следващите години ще ги имаме всяка година, но проблемите няма да ни чакат. Гражданите очакват от политиците отговорни решения и видими резултати по дневния ред на обществото. Важността на пенсионната реформа е безспорна. За нея беше постигнато съгласие между правителство, синдикати и работодатели, намерило израз в Националното споразумение от 2010 г. С приетото в края на 2013 г. временно спиране на пенсионната реформа сме свидетели на опасна крачка назад. Реформата в здравеопазването е голямо предизвикателство, но и доказателство колко неефективно е наливането на обществен ресурс и все повече средства в нереформирани сектори. (Шум и че електронната здравна карта, електронната рецепта и реформата в Спешната помощ могат да бъдат въведени до края на годината. Ефектът от това ще видим, ще спестим ресурс и ще преодолеем установени корупционни практики, ще повишим значително качеството на услугата в интерес на здравето на хората. Членството в НАТО дава сигурност, но и предполага създаването на модерна, добре въоръжена, екипирана и професионална армия. Най-голямата опасност пред Въоръжените ни сили е системното недофинансиране. Тази тенденция трябва да бъде преустановена.

на законотворчество „на тъмно” в сектор „Сигурност”. Настоявам за публичност и открито обсъждане на концепцията и на конкретните закони. Девето, европейски дневен ред. Изборите за Европейски парламент, които в страната ще се проведат на 25 май 2014 г., дават възможност за дебат по европейския дневен ред и по ролята на България за развитие на Европейския съюз. Нека партиите проведат отговорна европейска капания, а не чисто партиен сблъсък по вътрешнополитически въпроси. Нека флашките и СРС-тата отстъпят място на конструктивния дебат по европейския дневен ред. Европейският съюз е уникален проект, единственият на света, в който независимо колко си голям, ти си важен – и най-малката държава член, и най-голямата, имат еднакво право на вето. Европейският съюз е работилница за идеи. Той е платформа за развитие. Двигателят на европейската интеграция работи. Вижте промяната в нашия регион. Заслужава си да се отнесем сериозно към дебата за бъдещото на нашия Съюз. Ситуацията в Украйна показва още веднъж колко важно за мира в Европа и по света е интеграцията. Защото Европейският съюз не е създаден като клуб на богатите. В основата на Съюза е желанието за мир. Той е отговорът на прогресивната европейска политическа мисъл след две унищожителни световни войни и милиони човешки жертви. Никога не бива да забравяме това. България трябва да даде своя принос за развитието на Съюза и отстояването на мира, който той символизира. На фона на украинската криза е важно да се поучим от допуснатите грешки. Европа трябва да погледне приоритетно на Молдова и Грузия и да сключи споразумение за асоцииране в най-скоро време, включително и с Украйна, ако тя пожелае това. България е важен фактор в региона и трябва да изиграе своята роля за ускоряване на европейската интеграция на страните от Западните Балкани. Едно от основните постижения на Европейския съюз за изминалите 15 години е разпространяването на демокрацията на Изток. Този процес трябва да продължи. Светът не бива да се връща към годините на Студената война. Международната общност трябва да положи усилия за гарантиране на териториалната цялост и демократичните устои на Украйна, като бъде спазено международното право, което не допуска военна инвазия в една суверена държава. Народът на Украйна има правото сам да реши бъдещето си чрез провеждане на честни и демократични избори.

американски щати залагат на дипломацията. Русия обаче вече окупира Крим и е възможно да го анексира на база противозаконен местен референдум. Конфликтът в Украйна е много опасен и с трайни последици.

Един от уроците на украинската криза е докъде води системното пренебрегване на принципите на правовата държава. Налагането на олигархичен модел в икономиката, медийната концентрация и незачитането на върховенството на правото, фасадната демокрация и ендемичната корупция допринесоха решително за кризата в Украйна и аз се надявам, че в България ще направим своите изводи! Уважаеми дами и господа народни представители, отсега е видно, че предизборната кампания в наближаващите избори за Европейски парламент ще бъде тежка и изострена. Отново ставаме свидетели на очерняне, на кампания, доминирана от компромати. Така не се печели доверие, не се печели доверие, а се отблъскват избиратели. Не искам да вярвам, че това е целта на част от българския политически елит и на тези, които се чувстват по-комфортно зад кулисите. Този начин на мислене и правене на политика е пагубен за всяка демокрация! Загубата на доверие е цената, която неизбежно плаща всеки политик и всяка партия. Недоверието към институциите обаче е симптом за силна ерозия на цялата политическа система. Това състояние все още е преодолимо, зависи от всички нас. Предстоящата кампания дава такава възможност, която не бива да бъде пропиляна! Страната се намира в комбинация от кризи и социалният мир лесно може да бъде нарушен. Опитите за провокиране на напрежение на етно-религиозна основа, на които станахме свидетели наскоро, трябва категорично да бъдат осъдени и спрени в зародиш! Популизмът, агресията и използването на езика на омразата са най-сигурният път към бедността. Нито туристите, нито инвеститорите ще дойдат. Протестите показаха, че представителната ни демокрация е в криза. Затова е толкова важно бързо да намерим ефективни инструменти и механизми, чрез които да я оздравим. Вярвам, че най-доброто средство, което ще даде бързи и качествени резултати, е пряката демокрация. Воден от това убеждение и чувайки хората, инициирах референдум за изборните правила. За огромно съжаление, това предложение предизвикан невиждан отпор. Станахме свидетели на опити чрез процедурни трикове референдумът да се отложи или дори да не се проведе. Чуха се какви ли не аргументи срещу моето предложение: въпросите били противоконституционни, нямало как технически да се въведе електронното гласуване и ред други изцяло несъстоятелни и пропагандни доводи. Всеки, който твърди, че да питаш народа си е противоконституционно, показва единствено своето отношение към ценностите на демокрацията. (Силни Нека контракултурата остане в 2013 г.! Нашата млада демокрация се нуждае от много по-често използване на референдумите, затова подкрепям идеята да се провеждат допитвания до народа паралелно с всички предстоящи избори. В редица европейски държави това е практика, ще го видим и на предстоящите европейски избори. Този подход ни дава възможност да съчетаем ползите от пряката и представителната демокрация, а не да спорим и да съпоставяме недостатъците им. Не споделям разбирането, че така ще се размие европейският дебат, защото темите, които поставих, отдавна са обект на национален дебат. Нека не обиждаме българските граждани! Българският народ е достатъчно напред в демократичното си развитие и е в състояние да направи повече от един съзнателен избор. На миналогодишните политически консултации един от въпросите, по които също постигнахме съгласие от всички парламентарно представени политически сили, бе необходимостта от намаляване на прага за участие за национален референдум. Всички тогава определиха сегашния праг като изключително висок. Днес – една година по-късно, сме в същата ситуация. Време е да се инициира промяна, защото имаме нужда от работещ закон за референдумите. Независимо какъв е резултатът от даден референдум, той е успех за демокрацията. Казах това и миналата година, когато се проведе първият национален референдум. Мнозина тогава го определиха като неуспех, дори за безсмислен заради ниската избирателна активност. И тогава, и сега ще повторя: независимо от даден резултат, в пряката демокрация има смисъл. Чрез нея гражданите се чувстват съпричастни към политическите решения, защото знаят, че гласът им ще бъде чут.

Благодаря Ви и аз и от името на народните представители, уважаеми господин Президент. Уважаеми народни представители, Уважаеми народни представители, почивка, след която ще продължим нашето заседание.